4. točka je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 408 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlozi su primljeni u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski predmet raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje.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 Izvješća odbora smo također primili. Imamo već sada amandman Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. U ime predlagatelja ovdje je državni tajnik, gospodin Želimir Janjić. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovaj puta ću vrlo kratko. Radi se o jednoj od mjera o kojima danas razgovaramo, koju ste vi spominjali i u prethodnoj raspravi govoreći o prijevozu i o smještaju u učeničke domove. Dakle, ovim prijedlogom izmjena zakona predlažemo da se briše odredba obveze državnoga proračuna, da sredstvima državnoga proračuna plaćamo udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola od iduće školske godine. U članku drugome je, jasno je rečeno da Vlada Republike Hrvatske može za određene kategorije osigurati da se udžbenici ipak nabave. jednako kao i u prošloj raspravi, dakle ova četiri ministarstva će učiniti sve da se socijalnim kategorijama određenim i braniteljima koji sukladno zakonu i predviđenome cenzusu ostvaruju pravo na to da se njima osiguraju udžbenici za njihovo školovanje. Nadalje, morali smo obzirom da tu mjeru više nećemo provoditi morali smo promijeniti i određene rokove, pa smo tako rekli da je nakladnik dužan udžbenike ili druga nastavna sredstva dostaviti prodajnoj mreži najkasnije do 16. kolovoza. Do sada su distributeri distribuirali prema školama. Dakle, sada to više neće biti tako nego će se to naći u prodajnoj mreži. stoga je potrebno utvrditi jedan raniji datum prije početka školske godine kako bi se udžbenici mogli nabaviti. da ne bi bilo nerazumijevanja u članku 5. stavku 2. kažemo da o udžbenicima koji će biti u uporabi sljedeće školske godine škola obavještava učenike i njihove roditelje do 30. lipnja, a to se odnosi na sljedeću godinu 2010. i sve godine koje dolaze iza toga, a obzirom da treba utvrditi i za ovu godinu ja ću još jedanputa iskoristiti priliku da se zahvalim saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu koji je predložio određene amandmane kojim bi trebalo korigirati članak 8. izmjena i dopuna ovoga zakona. A u dijelu toga amandmana koji je odbor podnio nalazi se i jedna odredba koja se odnosi upravo na ovo što sam bio spomenuo za sljedeću školsku godinu, da škole trebaju obavijestiti roditelje o udžbenicima koji će se rabiti najkasnije do 16. kolovoza. Zapravo se poklapa sa ovim datumom kad nakladnici trebaju učiniti sve udžbenike dostupne knjižarskoj mreži. Dakle, ovim želim reći da odmah sada u ovoj raspravi da prihvaćamo amandmane saborskoga odbora, da to neće biti potrebno kada se o zakonu bude glasovalo. I još jedanputa zahvaljujem članovima saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li predstavnici odbora? Da. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Kolega Dorić izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 20. sjednici od 13. srpnja Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. I na toj sjednici uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Razvila se nakon toga jedna vrlo zanimljiva rasprava u kojoj su članovi odbora izrazili različite pristupe pitanjima koji su predmetom prijedloga ovoga zakona. Dio sudionika rasprave zastupajući stajalište da su već ranije upozorili na neodrživost projekta besplatnih udžbenika za sve učenike kao i odricanje od obveza njihova čuvanja predlažu da se to pitanje rješava po načelu socijalne osjetljivosti. Drugo je stajalište da u ovom trenutku nije moguće iz razloga financijskih restrikcija omogućiti besplatne udžbenike iz proračunskih sredstava. Prevladalo je opće uvjerenje da na području izrade i nabavke odnosno distribucije udžbenika ima nakon svih izvršenih izmjena u zakonodavstvu u praksi još jako puno neriješenih pitanja koje bi trebalo dalje raspraviti i na njih dati odgovore. Općenito je došlo do izražaja stajalište da u svijetu udžbenika postoje izraziti poslovni interesi izdavača kojima se treba suprotstaviti u svrhu kvalitetnijih udžbenika i po pristupačnijoj cijeni. Također postoji visok stupanj suglasnosti da se udžbenici ne mogu previše učestalo mijenjati, jer i u tome izdavači dakako nalaze svoje parcijalne interese. Ali da se sadržaj i oblik udžbenika ne mogu fiksirati i na duge rokove dok se jasno ne usvoje dokumenti poput nacionalnog kurikuluma. Kritički su razmotrena kretanja na području udžbenika u posljednje vrijeme, pa i nedosljednosti u provedbi Zakona o udžbenicima. Nakon provedene rasprave ishod glasovanja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu bio je takav da je 6 članova odbora glasovalo da se Hrvatskom saboru predloži donošenje ovoga zakona, a šest članova odbora da se Hrvatskom Hrvatskom saboru predloži da se ne donese ovaj zakon. Također smo predložili dva amandmana. Mislim da ih sad ne moram čitati. Državni tajnik je rekao da su ovi prijedlozi, naši amandmani prihvaćeni. A vi kolegice i kolege ih imate na vašim klupama tako da ne gubimo vrijeme. Ja ću to preskočiti. Međutim, nisam siguran da li je državni tajnik rekao da prihvaćaju ili ne prihvaćaju naš zaključak. Da. Prema tome, evo i zaključak također imate na klupama. Ako predlagatelj prihvaća i zaključak kojim se Vlada obvezuje da će jasno pokušati iznaći načina da se osiguraju udžbenici za socijalno najosjetljivije slojeve, tada ja više ispred odbora nemam nekih dodatnih obavijesti ni prijedloga. Hvala lijepo kolega Doriću. Odbor za zakonodavstvo? Nema. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Nevio Šetić. Izvolite kolega.

promjeni, jer se naprosto brišu svi članci kojima se regulira nabava i distribucija udžbenika u osnovnoj i srednjoj školi. Dosta smo danas čuli, pa i jučer o financiranju, odnosno određenih želja kojih je bilo da se financira takvih udžbenika, ali je činjenica da "društvo znanja" time neće bit ugroženo kako se danas pokušava reći. Daleko bi bili više ugroženi kada bi se zaduživali i na tuđoj moći pokušali opstati. razumije./ … činjenica koja su susrele hrvatsko društvo, dakle na onome što stvara to može i raspolagati, a na taj način mislim da i čuvamo "društvo znanja". Jer društvo znanja nije ono što smo slušali danas u ovom u ovom Visokom domu, dakle da se tako jednostavno kao što je gospodin Jovanović govorio, na taj način bi propala ova država jako brzo jer "društvo znanja" ulazi u sve pore kroz gospodarstvo i kroz znanstvena istraživanja i kroz druge načine ulazi u naše promjene paradigme ponašanja i odnosa među nama, ako hoćete i u društvu u cjelini, prema tome nešto što se kao proces započelo desetljeće, nešto malo više, vrlo je teško implementirati na način koji se ovdje pokušava objasniti. Jer gledajte gospodo, mi smo ovog časa odlučili promijeniti svoj način razumijevanja i oblikovanja recimo obveznog obrazovanja i na tome rade čitavi timovi koji gdje se poštuje struka, gdje dolaze iz raznih političkih opcija, gdje se pokušava napraviti model koji je i hrvatski i europski istodobno. Na tom poslu će raditi još sigurno koju godinu i radit će se da o tom osuvremenjavanju. Prema tome, apsolutno se primjenjuju metode "društva znanja", ali na kojemu intenzivno radimo. Prema tome, time što udžbenike više neće država financirati, nećemo zaustaviti taj proces. Istina da udžbenici otvaraju neka pitanja o kojima se već dugo raspravlja. Recimo o samoj distribucije, u same burze udžbenika koje nismo uspjeli stvoriti, a može se stvoriti za rabljene udžbenike i činjenica i istina je da ne mora udžbenik trajati jednu školsku godinu, on će trajati duže iako je to jedan latentni proces promjena. Prema tome, čini mi se da i ova situacija će stvoriti i škole će sigurno organizirati, možemo to nazvati mini burze na kojima će se javljati udžbenici koji su korišteni lanjske godine, a prema izboru učitelja i te školske godine će moć biti korištene ukoliko ih želi. mislim da je jedan prijedlog amandmana ili zaključka takav upravo od kluba SDP-a, mislim da je to dobar prijedlog i da je to ono što život život organizira nas iznutra. Meni se to više sviđa da nađemo rezerve u sebi, da nađemo snage, razumijevanja, da iz sebe organiziramo ono što je dobro za svih nas jer je glupo bacati ono ako nešto imamo. Isto tako, čini mi se da moramo osvijestiti to razumijevanje pa i od sebe treba početi kako se ponašamo kad nešto ne možemo si priskrbiti. Pa ne možemo se toliko zaduživati, ne možemo toliko tražiti da nađemo rješenje za ono što u toj godini ne planiramo ostvariti. A ovo može biti dijelom i naš i jest vjerojatno, može se uvijek bolje, ali ipak je kriza koja nas je zahvatila puno šire područje Europe i cijeloga svijeta i to nije moguće izbjeći. Prema tome, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenja ovoga Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu i posebno želim ovdje naglasiti da je sačuvana socijalna osjetljivost i to u zakonu jasno stoji, tako da u članku 2. ovoga konačnog prijedloga zakona stoji sljedeće. Vlada Republike Hrvatske može sukladno raspoloživim sredstvima državnoga proračuna za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola. Isto tako, za svrhu iz stavka 1. ovog članka, Vlada Republike Hrvatske će odlukom utvrditi mjerila i kriterije temeljem kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava. I prema tome, a to i znamo iz prakse da je i prije ovakvog zakonskog rješenja da su pojedine jedinice lokalne uprave i samouprave, lokalne uprave financirale udžbenike, pa da čak se je natjecalo, čak i dodvoravalo možda i biračkom tijelu kroz te mjere, ali u svakom slučaju uvjeren sam da će i u perspektivi oko udžbeničke problematike i ovih sredstava koji su nužni, koji prate obrazovni proces biti rasprava i određenih rješenje. I ono što je još važno reći za sve naše roditelje da 16. kolovoza svih udžbenici prema ovom zakonskom rješenju trebaju biti u knjižarskoj mreži, odnosno dostupni da se ih može nabaviti i osigurati.

Hvala vam lijepa. Kolega Šetić, ja svakako smatram izrazito netočno vašu tvrdnju da se društvo znanja eto tako dešava kroz različite pore društva, uključujući i znanost. Ja mislim da je društvo znanja nešto što se dešava strahovitim naporom cjelokupne zajednice i ona iz posebnih specijaliziranih segmenata te zajednice pa se tako ulažu napori u razvijenome svijetu, da se u obrazovanje i znanost ulaže 12, 13% državnog proračuna, u Hrvatskoj još nismo dosegli 8%, a proračun nam je znatno manji. I drugo, gledajte, znanost je ona djelatnost koja stvara nove spoznaje, a obrazovni sustav je ona djelatnost koja diseminira nove spoznaje shematski gledano, a mi stalno reduciramo to područje i financijskim mogućnostima, a o organizacijskim aspektima da danas i ne govorim. Hvala lijepo. Za idući ispravak se javila uvažena kolegica Zgrebec Dragica. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Šetić netočno kaže da bi se trebalo ako bi se realizirala ova akcija besplatnih udžbenika država zadužiti. Točno je da država mora napraviti prioritete i kad bi joj prioritet bio obrazovanje i jednaki pristup svim socijalnim slovima obrazovanju, onda bi osigurala ovakve uvjete i negdje bi na drugi način kompenzirala ovaj trošak, uvjetno rečeno trošak u proračunu na nekoj drugoj stavci koju bi mogla smanjiti. činjenica jest da se ovdje ide na preraspodjelu na način da nisu uopće osigurani prioriteti ni u socijalnom, ni u gospodarskom, pa evo niti među korisnicima državnog proračuna. Hvala. I ispravak navoda, kolegica Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Šetiću, nije točno da ovim zakonom, odnosno onom odredbom zakona koji ste citirali sačuvana socijalna osjetljivost. Da u zakonu piše da država mora osigurati besplatne udžbenike djeci iz određenih socijalnih slojeva onda bi vaša tvrdnja stajala. Obzirom da u zakonu piše da može, što implicira da može, ali i ne mora. Ovdje smo, evo ako nigdje drugdje na ovom primjeru naučili što je jednom svojedobno potpredsjednik Šeks rekao, izjavio kao kroz frazu zeko je reko, zeko je poreko. Imamo besplatne udžbenike, nemamo. Imamo nekima, nemamo nekima. Zato nije sačuvana socijalna osjetljivost, ti napori jesu negdje izrečeni, vjerojatno će se s njima ići ove godine, no međutim za to postoji nikakova obaveza, niti zapravo, svi mi skupa imamo razloga vjerovati da će se to zaista i dogoditi, a vezano uz sve ovu kronologiju događaja uz udžbenike u posljednjih nekoliko godina. Hvala lijepo. Slijedi sada rasprava u ime zastupnika kluba SDP-a, uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite.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 podjele besplatnih udžbenika svojoj djeci, projekta koji je bio toliko često u ustima i bivšeg ministra, ali što je puno važnije i sadašnje premijerke. Što se nas tiče iz SDP-a, mi ovaj prijedlog zakona nećemo podržati iz jednostavnog razloga jer je od samoga početka vezano uz besplatne udžbenike politika SDP-a bila jasna, dosljedna i nedvosmislena. Država treba nabavljati udžbenike za onu djecu kojoj to roditelji nisu u mogućnosti. Posljedično tom našemu stavu, kao što smo se usprotivili da sva djeca dobijaju udžbenike, i ona kojima to nije nužno, kao i onima kojima to zaista treba, i taj prijedlog nismo podržali, tako nećemo ni sada podržati prijedlog koji kaže da udžbenike ne dobije nitko. Ni oni kojima to zaista treba, a bogme ni onima kojima to nije trebalo niti u onim prvim varijantama. Nema teme iz obrazovanja o kojoj se toliko u posljednjim godinama doslovce paradiralo ovdje po Saboru kao što je to tema udžbenika. Ja sam se gospodine državni tajniče kod posljednjih izmjena Zakona o udžbenicima, to je bilo početkom prosinca prošle godine ovdje s vama okladila javno da ćete doći s izmjenom zakona u roku od 6 mjeseci, jer da vam je zakon neodrživ. Ja sam evo na žalost tu okladu izgubila jer eto nije prošlo nego 7 mjeseci, ali mislim da cijela poruka te parade koja se događala je i dalje ostala potpuno jednaka. Valja reći, i kad govorim o ovoj temi malo se vratiti nekoliko godina unazad da bi mi zapravo uopće znali kako je došlo do tih besplatnih udžbenika. Suprotno većini mišljenja i ovdje izrečenih do sada i u današnjoj i jučerašnjoj raspravi besplatni udžbenici nisu bili izmišljotina niti ministra Primorca, niti obrazovne politike. Besplatne udžbenike je osmislila i promovirala sadašnja premijerka gospođa Kosor u nacionalnoj populacijskoj politici i mjeru podjele besplatnih udžbenika svoj djeci i ovaj Sabor izglasa kao jednu od mjera nacionalne populacijske politike. Nakon toga je to preuzeo pod svoje skute ovako dosta samopromociji i sklon bivši ministar Primorac i onda je to sve dalje išlo negdje u njegovom resoru, no međutim suspendirajući ovim zakonom ovu mjeru mi suspendiramo i jedan dio nacionalne populacijske politike i mislim da toga morate biti svjesni svi koji ćete o tome na taj način odlučivati. Zakon se dalje odvija kako je išao, sva djeca dobijaju udžbenike, pa je malo bilo kupimo sve nove, pa ne kupujmo sve nove, pa dobijaju svi, pa imamo sukcesivno …/Govornica se ne razumije./… se dakle negdje godinama mijenjalo, do kad nije puklo lani negdje koncem studenoga i mislim da još uvijek u Banskim dvorima, a pomalo i ovdje u Saboru odzvanja jedna svađa bivšeg premijera i bivšeg ministra, to je dosta zanimljivo jer su to jedini bivši likovi u odnosu na prošlu i ovu Vladu. Kada je bivši premijer Sanader rekao bivšem ministru Primorcu da svi trebaju stegnuti remen pa tako i Primorac i da neće biti besplatnih udžbenika za sve, lani krajem studenog. Sukladno tome iz Ministarstva znanosti nama ovdje u Sabor serviraju zakon i mi mijenjamo zakon koji govori da će roditelji participirati u cijeni udžbenika. I to je tako se nekako, mi smo mislili da se odvija sukladno zakonu koji je izglasan ovdje u Hrvatskom saboru, no međutim dogodio se još jedan obrat niti tjedan dana pred lokalne izbore. Ministar Primorac saziva press konferenciju. Dakle ne donosi odluku, ne mijenja zakon, ne donosi pravilnik. Saziva press konferenciju, na press konferenciji govori sva će djeca dobiti besplatne udžbenike i kupit ćemo sve nove udžbenike. Fućkaš zakon, fućkaš Sabor, nema veze pravilnici, nema veze što za to nema novca u proračunu, svi će dobiti besplatne udžbenike i svi postojeći udžbenici će se baciti. I onda smo tu gdje smo. Ovaj primjer, usput budi rečeno, o tome smo govorili i na prošloj raspravi, je samo još jedan primjer načina rada i odlučivanja …/Govornica se ne razumije./… Vlada u proteklih godina u obrazovanju stihijski, nedovoljno osmišljeno i više okrenuto PR-u nego zaista rješavanju stvarnih problema. No kolegice i kolege, mi ovdje vidimo još jedan jako veliki problem o kojem bi voljeli prvo ovdje raspraviti, a onda se nadam i donijeti svi skupa nekakve zaključke. Primorac, bivši ministar Primorac potpuno suprotno zakonu, potpuno suprotno novcima u proračunu, potpuno bilo kakvim pravilima pravnim, a onda da tako kažem i politički moralnima, na pressici rekao da će na jesen država kupiti sve nove udžbenike i da se ovi svi postojeći mogu baciti. Tu je problem što je ovdje uništena državna imovina. Mi smo presicom i izjavom ministra bacili u smeće, bacili u smeće 100 do 200 milijona kuna kojih nemamo. Ako cijeli ovaj udžbenički biznis oni priznaju iz ministarstva, negdje oko 450 do 500 milijuna kuna, po informacijama koje mi imamo, to je negdje oko 600, 650 milijona kuna, ako se trećina udžbenika mogla sačuvati, a to negdje jesu službeni podaci, izjavom ministra na press konferenciji suprotno zakonu, suprotno pravilima, suprotno proračunu je bačeno 100 do 200 milijona kuna. I kolegice i kolege netko za to mora odgovarati. Ovako ili onako. Prepustiti to zaboravu već, bio ministar, ministar otišao. Mislim da ćemo poslati ne samo lošu poruku, nego da ćemo i legalizirati presedanski, da tako kažem, jednu praksu koja mi se čini da u uređenim državama, u uređenim društvima, ali potpuno neodrživa. Rekli smo jučer na odboru, čini mi se da su neke kolegice i kolege to danas i ponovili u raspravi. Iako osobno ne spadam u neke izbirljive ljude zaista s više pažnje biram jogurt za doručak u trgovini, nego što se ministar neodgovorno razbacivao sa stotinama milijuna kuna koje nisu bile njegove, nego su moje, naše, vaše, od svih građana i građanki Republike Hrvatske. Dakle, ja ponavljam i na to bih voljela dobiti odgovor. Mi očekujemo iz SDP-a neke akcije iz Vlade na tu temu, jer je to prvoklasan skandal koji mora biti sankcioniran. Naprosto mora biti sankcioniran. Kada već govorimo o Zakonu o udžbenicima a rekla sam da je to tema s kojom se jako puno paradiralo ovdje u Saboru, valja reći da su nam se kod donošenja Zakona o udžbenicima obećavale lakše školske torbe, da su se obećavali jeftiniji udžbenici, da su se obećavali udžbenici nove kvalitete. Školske torbe skuplje nego ikada. Udžbenici skuplji više nego ikada. A rasipava o udžbenicima nove kvalitete je potpuno izostala u svjetlu svih rasprava jer se nažalost raspravi o udžbenicima sele samo na komercijalu, samo na zapravo ovakvo ili onakvo zadovoljenje doslovce interesa nekoliko privatnih džepova. I u tom smislu mislim da nama zaista treba jedna temeljita rasprava koja vodi računa o javnom interesu, a ne o interesu ovog ili onog nakladnika, ovog ili onoga autora. I zaključno, to što smo rekli na prethodni zakon, nama u SDP-u je posebno neprihvatljivo da se prvi rezovi rade na djeci i da se prvi rezovi rade na obrazovanju. Ti rezovi u normalni državama se izbjegavaju, naprosto ne dolazi u obzir ili ako je ne znam kakva panika, dolaze ali apsolutno na kraju. Mi smo ih odabrali da budu prvi. Drugo. Objašnjenje da se ovo radi zbog rezanja potrošnje nas vraća u neka vremena za koja smo mi iz SDP-a mislili da više o njima nema potrebe raspravljati. Obrazovanje nije potrošnja. I tako ne smije biti shvaćeno. Treće. Mi predlažemo temeljem rasprave o ovom zakonu i temeljem ove tužne činjenice da je jednom jedinom rečenicom ministra, koji uz put budi rečeno protuzakonita, bačeni svi lanjski učenici. Dakle, mi predlažemo zaključak kojim bi Hrvatski sabor pozvao sve roditelje da rabljene udžbenike koje su ipak sačuvali koje imaju kući vrate u škole kako bi se podijelite onim obiteljima, odnosno onoj djeci i roditeljima koji ne mogu kupiti kupiti udžbenike i da negdje zadužimo Ministarstvo znanosti da to tehnički podupre taj proces koji bi se trebao odvijati u samim školama. Obzirom da je malo prije kolega Šetić ispred kluba HDZ-a rekao da oni nemaju apsolutno ništa protiv takvog zaključka, a radi se zapravo o jednoj elementarnoj društvenoj solidarnosti, nadamo se da će ovaj zaključak biti i prihvaćen. I na kraju dozvolite mi samo još dvije rečenice. Naše roditelje čeka zaista teška jesen. Najavljuje se smanjenje plaća, novčanici su zaista sve tanji i tanji i sa sudbinom sve daljeg stanjivanja. Stvari u dućanima su sve skuplje i skuplje i onda u cijeloj toj priči uza sve te brige naše roditelje čekaju još i redovi u knjižarama za školske knjige. Obzirom na dosta kratak kratak da tko kažem vremenski period od kada će udžbenici trebati biti dostupni knjižarskoj mreži do njihove same kupnje. Zbog svega toga, zbog zadržavanja dosljednosti politike SDP-a oko ovog dijela podjele udžbenika, mi naravno nećemo podržati ovaj prijedlog zakona, a negdje molimo i vas gospodine državi tajniče i novog ministra, a na koncu konca i sve vas iz većine da prestanete više sa eksperimentima u obrazovanju, a posebno sa onim eksperimentima koji jako puno koštaju, malo daju, a onda na kraju pate i roditelji i djeca. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Imamo jednu ispravka navoda, uvažena kolegica Nada Klarić. Izvolite kolegice Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo gospođa Lugarić kaže, ovim zakonom država definitivno odustaje od projekta besplatnih udžbenika. govori zapravo o odluci kojom će se utvrditi mjerila i kriteriji temeljem kojih će se ostvariti pravo na financiranje ili sufinanciranje udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Osim toga, drugim propisima je regulirano pravo na ostvarivanje prava na besplatne udžbenike kada se govori o djeci čiji roditelji su nositelji prava na pomoć za uzdržavanje, djeca koja su smještena u udomiteljskim obiteljima, kao i djeca koja su smještena u ustanovama socijalne skrbi. Hvala vam lijepo. U ime kluba IDS-a kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, zastupnici. Vrlo kratko. Danas sam pročitao jedan tekst u jednim novinama 500 kuna toliko će u prosjeku udžbenike platiti roditelji učenika prvih razreda osnovnih škola. Država bi isti komplet platila 30% manje. Onda, tisuću 800 kuna toliko će otprilike koštati komplet udžbenika za učenika trećeg ili četvrtog razreda, gimnazije, a morat će ih kupiti svi zbog državne mature. 700 milijuna kuna, toliko će sve udžbenike platiti roditelji 550 tisuća osnovaca i srednjoškolaca. Da ih je kupila država stajali bi ukupno 440 milijuna kuna. Današnji "Večernji list". Ne znam da li su ti podaci točni, ali ako jesu onda bi se nad njima trebali zamisliti. Ali što je bit. Ja mislim da smo i ove godine mogli imati besplatne udžbenike. Ja mislim da ove godine za tu namjenu nije trebalo izdvojiti niti jedne kune. Ali gdje vam je problem? Problem je u tom, tako ja gledam kod svog maloga, što mi te udžbenike naprosto pretvaramo u radne bilježnice. Djeca po njima pišu, rješavaju zadatke i razumljivo druge godine taj udžbenik djeteta za treći ili četvrti ili drugi razred, ne može koristiti onaj koji će ići u taj drugi, treći ili četvrti razred. I onda se dešava to da iz godine u godinu moramo nabavljati nove udžbenike. Ja mislim da je to na neki način problem. Mislim da to ne radi niti jedna bogata Švicarska, Švedska, Nizozemska. Mislim da se tako kao što se Hrvatska ponaša, ne ponaša niti Kuvajt. Možda nisam u pravu. O.k. vrijeme ide naprijed. Možda je to jedan ispravan pristup, ali mislim da Hrvatska nije toliko bogata da svake godine možemo baciti knjige za koliko 550 tisuća učenika u Republici Hrvatskoj. Zašto se to radi? Možda se to radi i zbog ne male provizije. Na drugom mjestu također je jedan veliki problem. Djeca u istim razredima uče po različitim programima. Npr. jedno dijete u Buzetu uči po jednom programu u Puli po drugom programu taj hrvatski ili tu matematiku, u Rijeci po trećem, u Zagrebu po četvrtom i jednostavno ne razumijem u čemu je tu sada Treba po mom sudu na neki način možda unificirati te programe, matematika neka bude matematika za treći razred svugdje ista, i u jednome Buzetu, Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku i Slavonskom Brodu a ne da svaki grad, svaki razred ima svoju knjigu za matematiku za djecu koja polaze drugi, treći, četvrti ili peti razred. Mislim da jednostavno nismo toliko bogati. Čut ću sada što mi gospodin Šetić misli na to odgovoriti. Drugo, ovo što smo maloprije čuli u prosjeku nabavka knjiga, bilježnica, pribora stajat će najmanje u prosjeku tisuću 500 kuna, javni prijevoz sigurno za jedno dijete koje putuje do škole 5 kilometara još će biti tisuću 500 kuna na godišnjoj razini, to je 3 tisuće kuna. Ako ide plaća dole 10% a 10% a to se navješćuje neka imaju muž i žena ili suprug, supruga prosječnu plaću u iznosu od 5 tisuća minus tih 10% na godišnjoj razini njih dvoje će izgubiti negdje oko 12 tisuća kuna. Ako ide gore PDV a PDV će onda ići ne samo na hranu, nego za stan, za struju, za vodu, za ostale komunalije, ako ide gore kamata a vjerojatno hoće pa onda mi dolazimo do podatka da će jedna četveročlana obitelj ili tročlana obitelj u godini koja je pred nama na godišnjoj razini ostajati bez 20 do 25 tisuća kuna. I onda se normalno postavlja pitanje tko u ovim okolnostima jedan takav financijski udar može izdržati. Jer, ja kažem to nije više 10%, to su pet, Ako se to dogodi sa primanjima umirovljenika e onda to više neće biti pet, šest njihovih penzija nego možda i daleko više i ako s takvom politikom politikom budemo izašli pred građane mislim da će nas sve zajedno s pravom pomesti. Stoga, što nam je činiti. Trebamo jasno pogledati zbilji u lice, reći decentralizirajmo sto posto ovo osnovno i srednjoškolsko obrazovanje ali isto tako jasno ako te obveze u cijelosti prebacujemo na lokalnu samoupravu bilo da je riječ o općinama, gradovima, bilo županijama onda trebamo isto tako pronaći sredstva kojima će oni to ili one to moći isfinancirati. To bi trebala biti autonomna jasno oblast lokalne samouprave. Sve u svemu jasno nije dobro, zemlja je dovedena do ruba, gotovo da ćemo se boriti za golo preživljavanje svi vi. Zbog čega smo to učinili, ili se to nama dogodilo. Zbog politike lako ćemo, zbog ove politike preraspodjele, zbog politike ništa nećemo, svakog investitora smo otjerali zbog pretvorbe itd., i da ne nabrajam dalje. Upravo stoga mislim da smo veliki broj udžbenika mogli sačuvati, da ih nije trebalo nanovo kupovati ni 2008. ono što je bilo štampano 2007., kao što isto da smo racionalnije se postavili ne bi bilo problem za djecu ili roditelje koji će ove godine morati za njih izdvajati ne mala sredstva iz svog obiteljskog proračuna. Sve u svemu netko je prije spominjao i određene imovinske cenzuse jer će jedan dobar dio djece dobiti besplatne udžbenike i oni koji su najugroženiji apsolutno imaju pravo na besplatne udžbenike. S druge strane, u dogledno vrijeme će se sigurno morati početi definirati i ti imovinski cenzusi. Kada smo već kod njih što je više, imati recimo plaću od 10 tisuća kuna ili 5 tisuća kuna ali imati ili biti u prilici kupiti društveni stan, ne znam 92., 91. ili 93. za pet, šest hiljada ondašnjih maraka. Ja tvrdim da je više imati taj stan i 5 hiljada kuna nego 10 tisuća kuna i živjeti u nekom stanu kod nekog zakupodavca. Konačno stavimo u funkciju i onaj famozni OIB, ne znam da li se to uopće primjenjuje. Ja znam sve je to lako reći, daleko teže je učiniti jednu poštenu pravičnu I za kraj, zašto te knjige bacati? Neka se knjige vraćaju, neka se te knjige ne pretvaraju u radne bilježnice i neka se isto tako programi ne mijenjaju iz godine godine u godinu. Ako je istina da se sad samo ove godine baca 100, 200 milijuna kuna u knjigama koje su mogle iskoristiti generacije iza ove generacije 2008. onda je to u najmanju ruku neodgovorno i društveno štetno ponašanje. I utoliko ovaj zakonski prijedlog klub IDS-a neće prihvatiti. lijepo. Za ispravak navoda javila se uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Gospodine Kajin, iako se s dobrim djelom onoga što ste rekli slažem jedna stvar zaista nije točna i mislim da ovoj temi u kojoj ima puno nerazumijevanja ne treba dodavati još i novo. Naime, nije točno da škole rade po različitim programima. Sve škole rade po istim programima i ti se programi nažalost predugo nisu mijenjali. Činjenica da za isti program postoje dvije različite govori da se jedan sadržaj može obraditi na jedan ili na drugi način. No međutim, radi se o potpuno istom sadržaju. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a kolegica Vesna Pusić. Izvolite kolegice.

dozvolite mi samo štedi jednu trećinu onoga što ukupno štedi na obrazovanju. Što će biti s rebalansom od slijedećeg tjedna? Ja bi rekla gospodine Janjiću da vi imate puno ozbiljniji problem nego nelagodu što ovdje nas morate slušati u Saboru na ovu temu. Ja mislim da ako se po istom modelu nastavi i u onom za razliku od ovog neistinitog u onom istinitom rebalansu slijedeći tjedan vi ćete gospodine Janjiću morati tražiti posao jer će se obrazovanje ukinuti pa će se onda ukinuti i vaše ministarstvo. Jer ako preko 33% se sada štedi na obrazovanju od tih 700 i nešto milijuna kuna, onda izračunajte ako je proračunska rupa, kao što je ovdje jučer rečeno 11,3 milijarde pa će vam uzeti trećinu od toga za štedjeti na vama, morati ćete tražiti posao. Prema tome, mislim da se na to treba u ovom trenutku koncentrirati jer sa pravim proračunom moglo bi se ukinuti obrazovanje. A sada samo kratko što je društvo znanja. Društvo znanja je situacija u kojoj imate a kojoj bi mi trebali težiti više od recimo 30% ljudi sa višom i visokom naobrazbom. Što onda diktira tip potrošnje, tip kulturne proizvodnje, tip ekonomije, to je društvo znanja. A nisu društvo znanja metode koje se koriste u ministarstvu da bi se došlo do nekih recimo novih pravilnika ili definiralo vanjsko vrednovanje obrazovanja. A propo toga ako se nastavi ovim tempom u sljedećem rebalansu proračuna sljedeći tjedan ma ne da neće biti vanjskog vrednovanja obrazovanja, mislim neće biti nikakvog vrednovanja obrazovanja. Dakle, ovo je jedan mali zakon sa velikim posljedicama. Što on pokazuje, pokazuje što se događa kada se prvo zakoni pišu i potezi vuku bez da se ima cjelovita slika i bez da se ima jasna ideja koje posljedice takav zakon izaziva. I drugo, još gore, kada se pod krinkom pomoći građanima želi malo pomoći ili možda malo više pomoći i nekim svojim konkretnim prijateljima koji se slučajno bave izdavaštvom školskih knjiga i udžbenika. Dakle, kada se uz tobože pomoć opću želi malo pomoći i posebno nekim konkretnim ljudima koji izdaju te školske udžbenike i knjige. Kada je donošen ovaj zakon upozoravali smo na dvije stvari. Prvo, besplatni udžbenici nisu za sve i to je logično i normalno i treba uspostaviti neke kriterije i besplatne udžbenike osigurati onima onima koji socijalno su u situaciji da to ne mogu svojoj djeci omogućiti ili da im to predstavlja ozbiljnu prepreku da šalju djecu u školu. I drugo, još važnije, HNS je u Sabor poslao prijedlog zakona o obvezi da isti udžbenici vrijeme najmanje 5 godina. Kada bi se samo ili da se samo to prihvatilo a taj je zakon ovdje razumije./… od strane pozicije odbijen. Da se samo to prihvatilo, da se dakle ne smiju mijenjati udžbenici barem pet godina. To bi značilo da bi se od ukupne sume za udžbenike svake godine trošilo 20%. I u tom slučaju čak bi se moglo pojednostaviti i za sve osigurati besplatne udžbenike iako naravno za to nema potrebe. Kaže 20% zato što u Republici Hrvatskoj istovremeno po istraživanjima od otprilike 18% obitelji je ispod granice siromaštva i vi bi godišnje točno toliko trošili na udžbenike samo da se hoće pomoći ili da se htjelo pomoći građanima Hrvatske i roditeljima djece koja idu u školu a ne istovremeno i osigurati velika zarada i bogaćenje izdavačima tih udžbenika pa se onda u udžbenicima mijenjala jedna rečenica ili dvije sličice pa je zato trebalo kupovati novi udžbenik. I tako su izdavači svake godine profitirali od štampanja novih udžbenika a država je to iz novaca poreznih obveznika plaćala. I naravno da takav model i takav sistem ne može proživjeti i ne treba preživjeti ni dobra vremena a kamoli krizna vremena. Tako se i pogoršavaju krizna vremena, da se polako nagriza proračun, proračun, polako se nagriza bez jasne slike, bez jasnih kriterija, bez razlikovanja što su stvarne potrebe a što su usluge specijaliziranim interesnim grupama kada se tako posluje, onda naravno do ovakve situacije i dođe. U ime kluba HNS-a htjela bih još upozoriti ovdje zbog javnosti kolegice i kolege da kada se raspravlja o zakonu jako je dobro prije toga ga pročitati. Pa zato upozoravam da u ovom zakonu piše da, naglašavam i podcrtavam. Vlada Republike Hrvatske može sukladno raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna za svaku školsku godinu donijeti odluku da se neki udžbenici kupuju i plate iz proračuna, može, podcrtavam što znači ne mora. U kriznoj situaciji to se provodi u neće. I nemojte više govoriti o tome da nije tako, ispravak netočnog navoda jer piše unutra da Vlada će to osigurati. Ne piše, piše da Vlada može osigurati a jasno je ako u ovom light rebalansu ili privremenom rebalansu se već ovo mijenja zamislite šta će se dogoditi sa pravim rebalansom. Dakle, ne dolazi uopće u obzir da u kriznim vremenima koji su krizni za državu i državni proračun, ali bome su krizni i za svaku obitelj, dakle, u kriznim vremenima i svakoj obitelji najviše treba nekakva ovakva pomoć, pogotovo obiteljima slabije imovinske moći. Umjesto da se sada kada je ovakva situacija uvede red da se barem sada zabrani da se udžbenici mijenjaju svake godine. I da se dogovorimo da to barem bude u ovakvoj kriznoj situaciji, da to bude neki oblik štednje novaca, proračuna a s druge strane i osiguravanje pomoći obiteljima. Ne, kao što se lopatom davalo linearno svima, tako se sjekirom reže linearno svima. Ne može se obrazovanje voditi lopatom i sjekirom, ne može se ni državni proračun planirati lopatom i sjekirom. Mora postojati neka ideja zašto se šta radi, neki kriteriji i neka pamet s kojom se to radi. Kako Vlada može od nas u Saboru, od vas kolegice i kolege iz HDZ-a i vladajuće većine, kako može očekivati da prihvatite ovakav prijedlog zakona u kojem se između ostalog kaže da će se urediti pravilnikom, barem da imate taj izlaz, da će se urediti pravilnikom eventualno mogućnost da se nekim ljudima osiguraju besplatni udžbenici, a taj pravilnik ne prilaže. Taj pravilnik, ti kriteriji barem kriteriji za izradu pravilnika nam nisu poznati, na temelju čega. Ako ti netko kaže mi ćemo ipak pomagat nekim ljudima i to po određenim kriterijima. Koji su to kriteriji? Da li su to oni koji već primaju socijalnu pomoć? Da li je to onih 18% koji su ispod granice siromaštva, po istraživanjima katoličkog laičkog centra "Nota bene", ne neke sumnjive institucije po vašim kriterijima. Prema tome, ako postoje neki kriteriji onda je logično da se kad se kaže ipak će se eventualno, ako Vlada tako odluči, a može odlučiti dati neki besplatni udžbenici nekima po određenim kriterijima i sad bi mi trebali prihvatit zakon bez da uopće znamo koji su to kriteriji, na temelju čega će se odlučivati. Dakle, to bi bio neki minimum, barem neki smokvin list recimo za ovu situaciju. Jedino što je iz ovog prijedloga jasno, naime kad je predizborno, kad sija sunce, kad je sve dobro i lijepo, svima su puna usta obrazovanja i važnosti obrazovanja. Kad dođe do tvrdoga, onda je obrazovanje prvo koje leti kroz prozor. Mišljenje kluba HNS-a, puno puta ovdje ponavljano, je da je za državu kao što je Hrvatska obrazovanje jedan strateški instrument i izlaska iz krize i razvoja gospodarstva i konkurentnosti na međunarodnom tržištu. Dakle, to nije za sve zemlje tako, ali za Hrvatsku obzirom na lokaciju, obzirom na veličinu je tako. Jedino što je iz ovog zakona jasno je da ova Vlada smatra da obrazovanje nije, ponavljam, obrazovanje nije strateški cilj ni dio strategije izlaska iz krize Hrvatske. Ljudi, za to preuzmite odgovornost. Naglašavam da je u programu, u strategiji Vlade čiji je ova Vlada kontinuitet minus dva plus pisalo, tamo piše, uzmite si taj dokument, u strategiji te Vlade čiji je ova Vlada nastavak sa dva člana manje, dva člana dakle stara su otišla, dva nova došla, ali 20 ih je unutra, da tamo piše da je obrazovanje strateški cilj u programu Vlade. Dakle, ova Vlada svjesno odustaje od tog strateškog cilja. To je naravno moguće, to je i legitimno. Ja samo ono što ovdje hoću vrlo glasno i jasno reći da je po mišljenju kluba HNS-a to katastrofalna pogreška, to je korak apsolutno natrag i u potpuno krivom smjeru i kao što je poznato, svaki cilj pa i apsolutni loš i negativan cilj dosiže se malim koracima. Ovaj zakon je jedan ne tako mali korak u lošem smjeru. Budući da ima i sljedeći tjedan rebalans proračuna, ima prostora i mogućnosti da se u tom sljedećem tjednu u rebalansu proračuna ovo ispravi, iako za to ne postoji neka velika vjerojatnost, ali nada umire zadnja. Klub HNS-a naravno neće podržati korake u katastrofalnom smjeru čiji je ovaj zakon sastavni dio. Hvala. Dvije su prijave ispravaka navoda. Najprije uvažena kolegica Dubravka Šuica. Izvolite, kolegice. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa nisam željela ulaziti u suštinu ove rasprave i nisam se za nju ni javila jer nisam posebno spremna. Međutim, ima jedan navod koji sam zaista željela ispraviti gdje je gospođa Pusić rekla prema istraživanju nekog, čini mi se da je spomenula neki katolički institut, gdje ste rekli po vašim kriterijima. Ja vas zaista ispravljam vaš navod, vi niste ovlašteni suditi o našim generalno… Rekli ste po vašim kriterijima i ispravljam taj navod. Naravno da uvažavamo taj institut, ali isto tako o našim kriterijima možemo mi govoriti, a vi ne i za to mislim da niste … **Friščić, Ja sam mislio da ćete vi ispraviti ono što je bilo navod da se sjekirom reže, da će biti da su to pila, škare ili nož. Ali dobro, ovo je već bliže. Imamo još jedan ispravak od kolege Matkovića. dva navoda pokušao ispraviti. Prvi je kolegica Pusić kazala da nema nikakvih kriterija po kojima bi se dakle moglo govoriti koje su to kategorije učenika koje bi zapravo trebale biti i ona je govorila sama o sufinanciranju i pomoći od strane Vlade. Pa ima, kolegice Pusić, naglašeno je jasno da su to korisnici socijalne skrbi i branitelji. Naglašeno je isto tako da će se oni sufinancirati i financirati iz Ministarstva zdravstva i Ministarstva branitelja. To je jasno naglašeno i to ne možete kazati da nije točno. Kao što pobijam i drugi vaš dakle netočan navod, navodim da je netočan da Vlada ne vodi računa o znanju, školovanju itd. Kolegice Pusić, ja sam do 2001. godine 25 godina radio u školi, u srednjoj školi u gimnaziji i vrlo dobro znam što je škola i koji su problemi škole i koliko se vodi računa o školovanju, znanju itd. Pa išao sam pješke 12 kilometara u jednom pravcu, 12 u drugom. Ja vjerujem da će, evo ja ću sada najaviti stanku, a da će u stanci kolega Matković i kolegica Pusić još dosta toga riješiti. Stanka je do 15 sati, a tada će dobiti riječ u ime kluba SDSS-a uvaženi kolega Mile Horvat. Vidim da je on pripravan bio i sada, u tri će biti još više. Hvala lijepo.